uvažene ministarke Gojković, Obradović, Kisić Tepavčević, Atanasković, dame i gospodo narodni poslanici, sama činjenica da ovde imamo četiri ministra, da je govorilo puno predstavnika nadležnih skupštinskih odbora ukazuje nam da danas raspravljamo o setu zakona koji regulišu različite sfere i oblasti društvenog života. Naravno da će poslanička grupa JS u Danu za glasanje podržati sve ove zakone.Ovim zakonima mi uređujemo institucije naše države, ovim zakonima mi dajemo alat izvršnoj vlasti, ovim zakonima mi jačamo institucije države Srbije i samu državu Srbiju.Međutim, moram ovom prilikom da se osvrnem da postoji jedna, rekao bih, čudna politička grupacija okupljena oko Dragana Đilasa i Vuka Jeremića koji naše institucije mrze, koji čine sve da srozaju svojim lažima i prljavštinama ugled institucija države Srbije i same države Srbije, kako iznutra, tako i spolja.Prava opozicija se bori protiv vlasti dobrim programima, projektima, idejama, konstruktivnom kritikom grešaka vlasti, ali nikada, ali zaista nikada prava opozicija ne blati, ne srozava ugled države Srbije u inostranstvu i prava opozicija nikada ne šteti državi u kojoj živi i građanima svoje države.Oni, naravno, nemaju programe, oni nemaju ideje, oni nemaju dela, oni samo mrze i oni su nasilnici. Nasilno su pokušali da uđu u Narodnu skupštinu Republike Srbije, nasilno su ušli u zgradu RTS-a, nose vešala na protestima, dokazano vrše nasilje u porodici. Ja sam u ovom visokom domu nedavno pričao o službenoj belešci koju je u PU Vračar potpisala bivša supruga Dragana Đilasa, Iva Đilas, u kojoj ga optužuje za nasilje u porodici, da je tukao nju i njenog oca.Oni oca.Oni prete policiji i držanim službenicima, a vidimo od nedavno, od pre par dana, da bi rado i gazili i novinare po trotoarima i ništa im nije sveto. Naravno, Dragan Đilas ima svog dežurnog lažova iza čije suknjice se krije, ima Mariniku Tepić.Toj ženi baš ništa nije sveto. U svojim lažima spremna je da ide najniže, najgnusnije i njen krug pokvarenosti nema granice, nema crvenih linija, nema morala, nema časti. Sve je dozvoljeno.Za tu ženu ne postoji u stvari institucija sistema, javno preduzeće, politički protivnici, njihove porodice, prijatelji koje ova gospođa nije provukla kroz blato u svom krugu pokvarenosti.Kada bi napisali knjigu pod nazivom „Sve Marinikine laži“, bila bi to pozamašna biblioteka. Ja ću se danas osvrnuti samo na one laži koje je u poslednjih nekoliko nedelja iznela protiv Dragana Markovića Palme, predsednika JS.Prva laž Marinike Tepić je bila da žene u Jagodini do posla u javnom sektoru mogu doći samo preko telefona za druženje. Time je bacila ljagu na grad Jagodinu, time je uvredila čast svih žena zaposlenih u javnom sektoru u Jagodini i svih žena u Jagodini.Tu laž je izgovorila žena koja nije trepnula kada je to izgovorila, ne vodeći ni trenutka računa o osećanjima žena zaposlenih u javnom sektoru u Jagodini i ženama u Jagodini.O tome šta će na tu njenu izjavu reći njihovi supruzi, šta će reći njihova deca, šta će njihovoj deci u školi reći njihovi školski drugovi, šta će reći komšije? Ta bezobzirnost, ta niskost, naravno dovela je do toga da 393 žena zaposlenih u javnom sektoru grada Jagodine upute krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu za uvrede koje je ta gospođa „laž“, taj „Đilasov Pinokio“, Marinika Tepić, izrekla na svojoj konferenciji za novinare.Druga laž Marinike Tepić bila je da je svedok na njenoj odvratnoj konferenciji za štampu, za tog svedoka je rekla da je on insajder, da je radio za Dragana Markovića Palmu u hotelu čiji je vlasnik Dragan Marković Palma, naravno da niti je Dragan Marković Palma vlasnik tog hotela, niti je taj čovek radio za Dragana Markovića Palmu. Njemu su sakrili lice, skrembovali glas. Mi smo prvo mislili za to jer smo otkrili da je u stvari Branislav Radosavljević taj lažni svedok, u stvari aktivista stranke Dragana Đilasa i Marinike Tepić.Međutim, kasnije smo utvrdili da je taj čovek u stvari kriminalac, da je šest puta hapšen 2008. i 2009. godine na teritoriji, pre svega, opštine Savski Venac, odnosno PS Savski Venac, ali i Zvezdare i da je osuđivan.Naravno, da je Dragan Marković Palma, podneo krivičnu prijavu pre neki dan protiv Branislava Radosavljevića, protiv tog lažnog svedoka. On je juče pozvan da svedoči u policijskoj upravi u Jagodini. On se naravno nije pojavio u policijskoj upravi u Jagodini, po tvrdnjama Marinike Tepić, jer se, jel, te, plaši Dragana Markovića Palme, a nije ga strah da upada nasilno u RTS, pokazao sam vam sliku, zaokružio sam ga, nije ga bilo strah da krade automobile, nije ga strah da laže bezočno, a jel, te, strah ga je da ode u policijsku upravu u Jagodini? Ne treba da ga bude strah ni od Dragana Markovića Palme, ni od bilo koga, a mi nadležnim institucijama verujemo i kažemo – ispitajte ga gde god, u njegovoj kući, gde god, jer taj čovek nema šta da kaže. On samo izmišlja. Na onoj konferenciji za štampu i njegovoj čuvenoj izjavi čitao je ono što su mu Marinika i Dragan Đilas napisali i jednostavno

laž.Treća la koju je naravno, Marinika Tepić odmah stavila na društvene mreže, svoje, Tviter, Fejsbuk itd. i podržala bila je laž Miće Jovanovića, koji je izjavio da je na pedesetom rođendanu Dragana Markovića Palme lično video podvođenje devojaka. Dragan Marković Palma je naravno odmah uzeo slike sa svog pedesetog rođendana i pokazao da je na tom pedesetom rođendanu bila prisutna i njegova supruga i dva sina i dve snahe i unuci i 200 gostiju od kojih su mnogi bili visoke zvanice.Onda kada je Mića Jovanović u emisiji „Hit tvit“, opovrgao svoje tvrdnje rekavši da je ljut bio na Dragana Markovića Palmu, jer je upravo na tom pedesetom rođendanu bio sklonjen sa glavnog stola zahvaljujući protokolu koji je rekao da on ne može da sedi za glavnim stolom i ljut zbog spora koji je izgubio jer nije plaćao zakup za Megatrend univerzitet, on je izgovorio te laži.Kada je to opovrgao Marinika Tepić je za istog, kog je stavila na Tviter i Fejsbuk i veličala rekla da je to opskurna ličnost. To je u stvari Marinika Tepić. Dok joj koristiš ti si dobar. Kad joj ne trebaš i kad joj nisi od koristi, onda si opskurna ličnost. Tako će biti i sa svedocima i sa svim ostalim jer Marinika Tepić jedino posmatra ljude sa stanovišta svojih ličnih interesa i ništa drugo.Zaista imam nekako dilemu ko bolje i više laže, da li Marinika Tepić, ili njena potparolka Sanda Rašković Ivić, gospođa koja je bila diplomata, koja je bila ambasador u Rimu i koja je po cenu diplomatskog skandala koji je napravila, jer je uvredila konzula Srbije u Italiji, jer je izazvala Ambasadu Republike Italije u Srbiji da reaguje i demantuje, ona je izgovorila gnusne laži, gde je rekla da je prof. Veraldi, počasni konzul Srbije u Italiji, prisustvovao zajedno sa gradonačelnikom Peskare, večeri na kojoj su igrale devojke bez odeće i da je gospodina Veraldija čekala gola devojka u sobi.Gospodin Veraldi je napisao pismo ambasadoru Srbije u Rimu, Goranu Aleksiću, u kome je to demantovao. Moram ovde, gle čuda zaista, nikada nisam mislio da ću pokazati Časopis „Vreme“ kao dokaz, ali evo, Časopis „Vreme“ u prošlom broju kaže i demantuje, odnosno gospodin Veraldi kaže da nikada nije učestvovao u tom imaginarnom događaju, da se pričalo o dolasku investitora i slanju studenata u Univerzitet „Gabrijele Denuncio“ u Peskari, i kaže da jedina ceremonija je bila večera u restoranu. Ostale tvrdnje mi liče na ono da se stvar oblati. Znači, oni su i telefonski, na poziv novinara „Vremena“ demantovali celu priču Sande Rašković Ivić.Naravno, da je Dragan Mrković Palma uputio juče i krivičnu prijavu i tužbu i Sandi Rašković Ivić, jer jednom za svagda mora da se stane na put toj odvratnoj, toj niskoj, toj najnižoj mogućoj političkoj kampanji, gde svako može da se opljune i da se oblati bez dokaza, bez ičega, a da ne snosi posledice. E, pa, ne može. Snosiće posledice i Sanda Rašković Ivić i gospođa Marinika Tepić i svi ostali koji su učestvovali u svemu tome.Poslednja laž, peta, koju ću ovde navesti, jeste laž iznesena na Vaskrs, gde su Marinika Tepić i njena predsednica odbora u Jagodini, ako možemo nazvati tri člana da su odbor, stavile na svoj Fejsbuk kako je navodno predsednici odbora Đilasove stranke u Jagodini obijen stan. Policijska uprava u Jagodini i njeni službenici su odmah izašli na teren. To se desilo 1. maja uveče. Ispred stana su zatekli sina pomenute predsednice odbora, Katarine Jokić. Zatekli su zaključana vrata. Taj sin je otključao vrata. U stanu nije bilo nikakve premetačine. Niko nije ulazio, a službenici kojima je to posao i specijalnost su rekli da na samim vratima nije bilo tragova obijanja i bilo čega sličnog, što znači da su slagali.Još nešto su slagali, taj stan nije stan Katarine Jokić, već njene majke, ali nema veze. Čiji god da je, njihova jedina namera je bila da slažu kako bi stvorili alibi za svog lažnog svedoka da se ne pojavi, da ne svedoči jer je lažni svedok i neki imaginarni svedoci da kažu da oni ne smeju da svedoče jer se plaše, jel te, Dragana Markovića Palme, jer vidite on obija stan, on obija stan, on zastrašuje svedoke i pritom zovu, prizivaju gospođu Zagorku Dolovac. Kažu – privedite Dragana Markovića Palmu jer on zastrašuje i utiče na svedoke. Koje svedoke? Mi svedoka nemamo.Pozivam nemamo.Pozivam ovom prilikom za drugu stvar gospođu Zagorku Dolovac i institucije sistema, tužilaštvo itd. da privedu nekog za koga postoje dokazi, za koga postoje svedoci, za koga postoje žrtve, a to je Dragana Đilas, jer sam maločas, a i nedavno u Skupštini pokazivao službenu belešku iz 2014. godine. Nasilje u porodici, nasilje nad ženama ne sme da zastareva, ne sme da zastareva. To mora uvek da bude aktuelno i država mora zakonski da postupi po službenoj belešci i da procesuira nasilnika Dragana Đilasa.On je 2019. godine negde izjavio da je Iva Đilas demantovala tu službenu belešku. Znate šta? To ne može da se demantuje. Tu čovek može da se nagodi sa svojom bivšom suprugom, a ne može da demantuje. Ja Ivu Đilas razumem. Ona je majka. Ona mora da vodi računa o svojoj deci. Ona mora da vodi računa o njihovim životima i razumem da je ona morala da se nagodi, ali institucije sistema moraju po zakonu da reaguju na takvu službenu belešku. Moraju da reaguju na svako nasilje u porodici i svako nasilje nad ženama. Nedopustivo je nereagovati na tako nešto.Marinika Tepić i njena klika su naravno osvedočeni politički fariseji koji sebi daju za pravo da su oni ti koji istražuju, oni su ti koji tuže, oni su ti koji sude, a pritom totalno nipodaštavaju i negiraju i policiju i tužilaštvo i sud. Ne priznaju ih. Ne, to nisu institucije ove države u kojoj i oni žive. Priznaju samo svoju istinu i priznaju samo svoju pravdu. Zato ih nazivam farisejima koji mogu da sude i daju sebi za pravo da sude svima i svakome i jedino je njihova istina prava producent i režiser ove prljave sapunice jeste Dragan Đilas, čovek bez skrupula, nasilnik koji u branjenju svog ličnog poslovnog interesaje spreman na sve.On je pre neki dan u intervjuu na jednoj televiziji rekao da se nenormalno obogatio zahvaljujući svom mašinskom mozgu, jer je znao kako da od 100% oduzme 20% pa još 20%. Time je pljunuo u lice svim građanima Srbije, jer svako zna procentni račun i to nije nikakva teška matematika, a naročito je pljunuo u lice svim mašinskim inženjerima u ovoj Srbiji. Jer, ja ne znam ni jednog mašinskog inženjera koji takođe ima mašinski mozak, koji takođe zna procentni račun, a koji je zaradio toliki novac, kao što je zaradio Dragan Đilas. A svi oni imaju mnogo više mašinskog iskustva od samog Dragana Đilasa. Ti ljudi rade u svojim firmama ili u firmama drugih, teško zarađuju svoj hleb, prave proizvode, žele da plasiraju te svoje proizvode na tržište, a onda dođe Dragan Đilas da preprodaje njihove reklame i sekunde i tako stiče nenormalno bogatstvo.Naravno, ovde se ne radi o pameti, jer ništa Dragan Đilas nije pametniji, ni njegov mašinski mozak od mašinskog mozga drugih mašinskih inženjera i od mozga bilo kog građanina Srbije. Ovde se radi o elementarnom moralu i ništa drugo.

ove laže nas neće zaustaviti. Ja vam ovde kažem, i to poručujem i njima, Draganu Đilasu, Mariniki Tepić i svim tim članovima te interesne grupacije, da ćemo mi nastaviti sa delima, ova država i institucije ove države, i mi iz Jedinstvene Srbije, i Dragan Marković Palma, svi ćemo da nastavimo da radimo još više i još jače, kako bismo ostavili dela. Jer, jedini parametar našeg političkog delovanja jesu dela, a njihov parametar jeste mržnja i laži.Mi ćemo naša dela ostaviti budućim generacijama, a oni neka ostanu da se guše u svojoj mržnji i u svojim lažima. Hvala.

ministarke sa saradnicima, svaki od zakona iz ove prve tačke dnevnog reda je zanimljiv sam po sebi i o svakom bi se moglo mnogo toga dobrog reći, jer je svaki od njih zapravo usmeren na unapređivanje i podsticanje klime za dalji privredni razvoj, što je, naravno, u ovom trenutku od izuzetnog značaja za celu zemlju i čitavo društvo.Jedan od tih zakona jesu izmene i dopune Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, ne samo zato što je to tema od prvoklasnog značaja za nas Socijaldemokrate, već zato što je to u ovom trenutku izuzetno značajna tema i ako uzmemo u obzir globalne okolnosti pandemije izazvane korona virusom koji je zahvatio ceo svet mislimo da bi jedan radoznaliji i dalekovidiji pogled upravo na ono što su mere za unapređivanje zapošljavanja i rešavanja problema u toj oblasti bio od izuzetne koristi i kao doprinos što boljem sagledavanju problema, kako bismo mogli da nađemo i što adekvatnije rešenje.Nažalost, kao što rekoh, čak i da hoćemo, mi ne možemo da izbegnemo uticaj pandemije korona virusom na pitanje zapošljavanja, već možemo da uvažimo postojeće okolnosti i da vidimo šta možemo da i da i pored tih postojećih okolnosti uradimo kako bismo ispunili zacrtani cilj i ostvarili ono što je Strategijom i Akcionim planom o zapošljavanju i definisano.Ovo je dobra prilika da podsetim i naglasim da je država od početka to i uradila - fokusirala se i prihvatila i uvažila postojeće okolnosti i fokusirala se na traganje za rešenjima i pored postojeće situacije.Za

Za svakog čoveka su sloboda, ravnopravnost, srazmerna podela društvenog bogatstva, uvažavanje, solidarnost i jednakost šansi osnovne vrednosti i načela pravde.Budući pravde.Budući da pravda ne postoji ukoliko ne pokriva sve segmente društva, ukoliko nije socijalna, društvene razlike treba učiniti što manjim i one mogu da se opravdaju samo onda ako su zasnovane na zajedničkoj koristi.Srazmerna raspodela društvenog bogatstva koju država može da sprovede ima značaj obezbeđivanja pravednosti u društvu i podrazumeva pravo i mogućnost svih, a naročito onih koji su se mimo svoje volje našli na dnu društvene lestvice, a imaju pravo kao i svi ostali da se hrane, oblače, školuju, leče, stanuju i greju.Zalaganje za socijalnu pravdu za nas znači i zalaganje za politiku sa ljudskim likom, odnosno borbu za prava radnika, ostvarivanje socijalne sigurnosti i brigu o nezaposlenima, uvažavanje penzionera, popravljanje statusa srednje klase, ravnopravan položaj žena i participaciju svih, uključujući, naravno, i osetljive, marginalne grupe u procese odlučivanja.Potrebno je ispraviti ogromnu nepravdu koju čini razlika između imati i nemati. Na jednakost se gleda na preduslov za slobodu. Jednake mogućnosti i jednakost početnih šansi počiva na ideji dovođenja svih pojedinaca u približno iste početne pozicije. Jednakost ishoda uključuje neku vrstu sigurno-zaštitnog mehanizma zasnovanog na odgovarajućoj sistemskoj redistribuciji u korist svih onih koji uprkos jednakosti početnih šansi ipak zaostanu, pa im je na tom putu neophodna pomoć.Mi u Socijaldemokratskoj partiji Srbije tako vidimo i današnju temu, tako i vidimo i Strategiju i Akcioni plan, tako vidimo sve napore koje Vlada da se popravi i poboljša i dodatno unapredi privredni ambijent i održi ukupna likvidnost. Mi tako vidimo i ulogu Nacionalne službe za zapošljavanje, koja realizuje i sprovodi sve ono što je definisano ključnim dokumentima u kreiranju javnih politika u oblasti zapošljavanja.Predloženim izmenama i dopunama Zakona upravo se i precizira da je osnovni dokument javnih politika u oblasti aktivne politike zapošljavanja Strategija zapošljavanja i Akcioni plan za njegovu primenu.Analizirajući poslednje raspoložive podatke o registrovanoj zaposlenosti, može se zaključiti da tržište rada u Srbiji odoleva negativnim uticajima pandemije. Zaposlenost na formalnom tržištu rada u drugom kvartalu prošle godine zabeležila je rast od deset hiljada, što je povećanje od 0,5% od 0,5% u odnosu na prethodni kvartal, dok je u trećem kvartalu iste, prošle godine, zabeležen rast od 1,3% u odnosu na drugi kvartal. Sve su to izuzetno dobri pokazatelji i indikatori.Kao što rekoh, oni ne održavaju negativan uticaj pandemije Kovida 19 i ekonomske krize koja je njome izazvana. Tome je u najvećoj meri doprinela dostignuta fiskalna ravnoteža i finansijska stabilnost u prethodnom periodu, ali naravno i set ekonomskih mera podrške privredi i stanovništvu u cilju očuvanja likvidnosti privrednih sistema i održanje privredne aktivnosti i zaposlenosti.Pridruživanje zaposlenosti.Pridruživanje Srbije EU jedan je od prioriteta ove Vlade, pa je dalje unapređivanje politike zapošljavanja uslovljeno razvojem opšteg evropskog okvira politike zapošljavanja. Akcioni plan za Poglavlje 19 – socijalna politika i zapošljavanje usaglašen je sa Evropskom komisijom, a Vlada Srbije je usvojila taj akcioni plan još u maju prošle godine.Taj dokument predstavlja okvir za postepeno transponovanje pravnih tekovina Evropske unije u naše zakonodavstvo i kreiranje neophodnih kapaciteta za njihovu primenu i sprovođenje u svim oblastima koje su obuhvaćene Poglavljem o socijalnoj politici i zapošljavanju.Osnovni prioritet, dakle, na socijalnoj agendi Srbije jeste proces usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, odnosno dosezanje evropskih radnih, socijalnih i kulturnih standarda. Polazeći od evropskog socijalnog modela, osnovni ciljevi bi bili – učiniti rad dostupnim i isplativim, penzioni sistem održivim, kvalitetno obrazovanje i zdravstvene usluge dostupne svima, jer samo na taj način možemo dugoročno da redukujemo i nezaposlenost i siromaštvo, ali i socijalnu izolaciju.Poglavlje dva, sloboda kretanja radnika, svrstava se među temeljne principe Evropske unije i jedna je od četiri slobode unutrašnjeg tržišta. S obzirom da obuhvata podoblasti, pristup tržištu rada, evropskoj službi za zapošljavanje, koordinaciju sistema socijalne sigurnosti i evropsku karticu zdravstvenog osiguranja, otvaranje pregovaračkog poglavlja, pregovaračka pozicija je usvojena i prosleđena Evropskoj uniji u julu 2018. godine. Dakle, otvaranje tog pregovaračkog poglavlja i tok pregovora uticaće na dalje normativno i nacionalno usaglašavanje sa tekovinama tekovinama Evropske unije.Ima i ono – ali. I pored značajnih unapređenja na tržištu rada, Republika Srbija nažalost zaostaje za prosečnim vrednostima osnovnih pokazatelja zemalja Evropske unije, što stoji i u Strategiji o zapošljavanju, kao izazov sa kojim će se svakako ova Vlada u periodu koji je pred nama suočiti. Dakle, razlika u ključnim pokazateljima tržišta rada stanovništva radnog uzrasta od 15 do 64 godine jeste jedan od najvećih izazova u procesu pristupanja. Najveći jaz beleži se u stopi zaposlenosti stanovništva radnog uzrasta – 69,2% naspram 60,7%, ako se ne varam.Dakle, u evropskim zemljama stanovništvo je značajno aktivnije na tržištu rada. Ono što je važno reći jeste da strategija prepoznaje osetljive i teže zapošljive grupe i mlade, i žene, i osobe sa invaliditetom, i pripadnike romske nacionalnosti, ali i drugih nacionalnih manjina i sve one kategorije drugih nacionalnih manjina i sve one kategorije teže zapošljivih lica.Učešće muškaraca u ukupnoj registrovanoj zaposlenosti u Srbiji je 54% i veće je od učešća žena, koje iznosi 46%. U strukturi stanovništva Srbije žene čine 51,3%, prema procenama iz 2019. godine, i ukoliko se posmatra samo stanovništvo radnog uzrasta, onda ispada da je ta razlika manja i da žena zapravo ima samo za 4.500 više nego muškaraca, zbog te rodne ujednačenosti stanovništva radnog uzrasta, ali i pored toga učešće žena među aktivnim zaposlenim stanovništvom je na nivou od oko 45-46%.S obzirom na to da učešće na tržištu rada i zaposlenje umnogome doprinose ekonomskoj nezavisnosti i društvenoj uključenosti, to je razlog zbog kojeg su žene okarakterisane kao ranjiva grupa na tržištu rada i kao takve prepoznate i u Strategiji o zapošljavanju, ali naravno i kroz konkretne mere i u akcionom planu za njeno sprovođenje.Dakle, Republika Srbija je prva zemlja, kada smo već kod žena i njihovog učešća na tržištu rada, treba reći da je naša zemlja prva zemlja van Evropske unije koja je uvela indeks rodne ravnopravnosti i on za našu zemlju iznosi 55,8%, što predstavlja unapređenje rodne ravnopravnosti, odnosno porast indeksa za 3,4 poena. Ipak, Srbija i dalje beleži nižu vrednost indeksa u odnosu na prosek Evropske unije, koji iznosi 66,2. Važno je da nismo daleko od tog proseka, budući da je naš prosek 55,8. Jedna od glavnih osa nejednakosti koju beleži indeks ravnopravnosti odnosi se na rodnu segregaciju koja se uspostavlja tokom obrazovanja i nastavlja kasnije na tržištu rada.Nejednakosti su vidljive i u domenu novca, jer žene imaju niže prihode od muškaraca, a pojedine grupe žena izložene su i višim rizicima od siromaštva. Nejednakosti u domenu vremena pokazuju koliko žene svog vremena i rada troše u brizi o domaćinstvu i porodici, odnosno obavljajući posao za koji nisu rodne ravnopravnosti jeste merni instrument koji meri rodnu ravnopravnost na skali od 1 do 100 i prema jednom drugom indeksu ravnopravnosti Republika Srbija je, i to treba istaći, bolje pozicionirana i od mnogih zemalja Evropske unije, i od Kipra, i Češke, i Hrvatske, i Rumunije, i Slovačke, i Mađarske i Grčke.Mladi

Na šire posmatranu grupaciju mladih od uticaja su globalne društvene promene koje su dovele do fenomena produžene mladosti, što podrazumeva duži period procesa obrazovanja, pa samim tim i kasniji ulazak na tržište rada, kao i kasnije zasnivanje braka i roditeljstva. Međutim, prema definiciji Međunarodne organizacije rada, mladi predstavljaju nešto užu grupaciju u koju ulaze lica starosti od 15 do 24 godine, pa se ta definicija i koristi u anketama o radnoj snazi, zbog poređenja međunarodnih podataka.Sagledavanjem kretanja pokazatelja na tržištu rada u proteklom periodu, vidi se takođe da su mladi u određenoj meri popravili svoj inicijalno veoma loš položaj. Stopa neaktivnosti mladih iznosila je 53% u 2019. godini i skoro da se nije menjala. Taka visoka stopa neaktivnosti može se objasniti, kao što već pomenuh, školovanjem, jer su mladi kod nas u procesu obrazovanja manje prisutni istovremeno i na tržištu rada, u odnosu na njihove vršnjake iz zemalja Evropske unije.Tranzicija od škole do prvog stabilnog ili zadovoljavajućeg posla traje veoma dugo, skoro dve godine, što je mnogo duže od šest i po meseci, koliko je prosečno vreme za koje mlada osoba nađe prvi posao nakon završetka obrazovanja u Evropskoj uniji.Ono što je takođe izazov u periodu koji je pred nama jeste i usvajanje propisa u oblasti socijalnog preduzetništva. Iako se više puta radilo na njegovoj izradi, još uvek taj zadatak ostaje kao izazov za naredni period, budući da do sada to nismo uradili. novog Zakona o radu nije bila postavljena, istina, kao zadatak u Nacionalnoj strategiji zapošljavanja za period od 2011. do 2020. godine, međutim, u novoj strategiji stoji da praksa pokazuje potrebu preispitivanja usklađenosti Zakona u radu sa direktivama i drugim propisima Evropske usaglašavanja tog propisa sa međunarodnim standardima.Održivost rezultata Strateškog okvira politike zapošljavanja postignutih u proteklom periodu u velikoj meri zavisiće od odlučnosti donosilaca odluka o javnim politikama da osiguraju kontinuitet u primeni prihvaćenih politika, da se koriste prethodno razvijeni resursi i jačaju kapaciteti uz realizaciju razvojnih mera i zapošljavanja, dakle, definiše reformske korake koje treba preduzeti da bi se uspešno razvijalo efikasno tržište rada u našoj zemlji i to u skladu sa ostalim razvojnim ciljevima i u skladu, naravno, sa zahtevima ubrzanog tehnološkog razvoja.Potrebno je da ostvareni rast zaposlenosti karakteriše kvalitet, ali i smanjenje socijalne nejednakosti koji su ograničavajući faktor ekonomskog rasta i sveukupnog društvenog napretka.Kao što

dolazimo do toga da nema održivog razvoja bez mira, a jedan od zakona na dnevnom redu je i Zakon o muzeju žrtava genocida. Te izmene su, praktično, formalne. Reč je o preseljenju sedišta muzeja iz Kragujevca u Beograd, jer je muzej i do sada, od 1992. godine, funkcionisao u Beogradu, iako je formalno sedište bilo u Kragujevcu. Usklađivanje tog zakona sa novim propisima Zakonom o kulturi i Zakonom o muzejima, ali je ta tema uvek dobar povod da da prokomentarišemo i promovišemo izgradnju mira, očuvanje mira i na negovanje kulture sećanja.Mir je jedan od tri glavna stuba održivog razvoja, uz ravnopravnost i konsenzus o tome šta su prioriteti razvoja jednog društva. Žene su najveći promoteri mira, baš zato što su prepoznate i kao najveći gubitnici razvoja bez mira, bez ravnopravnosti i bez konsenzusa.Dakle, raditi na izgradnji kulture mira i negovati kulturu sećanja izuzetno je važno za sve naše buduće generacije. Važno je i sada, jer samo tako možemo da idemo napred. Iz istine i suočavanja sa sopstvenim žrtvama neophodno je probuditi i empatiju prema žrtvama drugih naroda, bez brojanja žrtava, jer gubitak jednog ljudskog života je već dovoljan zločin i sam po sebi.Dakle, razumevanje sopstvenog bola treba da probudi razumevanje i poštovanje i drugih žrtava, jer samo tako možemo da idemo napred.Govor o genocidu, etničkom čišćenju, fašizmu, pa i sopstvene nacije ne sme da bude predmet podozrenja ni u našoj zemlji, niti u bilo kojoj zemlji našeg regiona, jer suočavanja sa prošlošću i izdizanjem iznad nje nije izmirenje sa zločinima i njihovo opraštanje, već potreba da naučimo da živimo sa onim što se sve dešavalo, da se živi sa sećanjem da su zločini na žalost deo naše istorije i da je prevladavanje prošlosti trajni proces i stalna opomena, a ne definitivno usaglašavanje prošlosti.I, evo, pošto sam već prekoračila vreme koje imam kao ovlašćena, ostaje mi samo na kraju da kažem da će Socijaldemokratska partija Srbije u danu za glasanje podržati sve predložene zakone.Hvala. Poštovani potpredsedniče, poštovani ministri, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Republike Srbije, Srbije, SVM će podržati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti zato što smatramo da je zakon dobro osmišljen, svrsishodan, napredan, i u skladu sa evropskim standardima.Ustavni osnov zakona je u samom Ustavu Republike Srbije. Razlozi za donošenje zakona jesu razlozi usklađivanja sa pojedinim odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije.Ono što je bitno kod predloga ovog zakona, da je precizirano da su osnovni dokument javnih politika u oblasti aktivne politike zapošljavanja, praktično, Strategija zapošljavanja i Akcioni plan.Strategija je u bilo kom domenu života, tako i u javnim politikama i u zapošljavanju, vrlo bitna, jer ona vremenski oročava, napravi smer, pravac odluka i na taj način Akcioni plan može da dovede do toga da se taj krajnji cilj i postigne.Ono što je vrlo bitno jeste da dokumentom ovih javnih politika praktično se premešta odgovornost i na lokalne nivoe i program zapošljavanja praktično se formira i na tom lokalnom nivou, sve u sagledavanju nekih specifičnosti svake teritorije, svakog grada ponaosob i na taj način je ono mnogo svrsishodnije nego ako je taj plan centralizovan.Što se tiče Strategije, ona traje šest godina, a Akcioni planovi se donose u periodu od tri godine. Ovo je isto vrlo bitno, jer se nakon tri godine može videti dali su ti akcioni planovi odgovarajući, da li je došlo do pomaka, da li se ide u pravcu koji je Strategijom usmeren.Što se tiče nekih pokazatelja, vrlo su bitne mere politike zapošljavanja, jer oni praktično omogućavaju da se u svakom momentu dobije podatak i da se sagleda situacija trenutna, da se procene finansijska sredstva koja su potrebna da se taj program i dalje vodi kako treba. Zatim, koji su finansijski efekti tog zakona, odnosnoStrategije? Vrlo je bitno da lokalne samouprave ako su napravile dobar akcioni plan, one mogu da računaju na sufinansiranje od strane Ministarstva ako je taj plan odgovarajući. Ako smo kod planiranja, vrlo je bitno kako ćemo to kontrolisati. Znači, praćenje, analiza, koordinacija i vrlo je bitna komunikacija koja koja treba da se izgradi između ostalih ministarstava i drugih resornih institucija.To je prvenstveno bitno zbog obrazovnog sistema, jer ovaj zakon i cela ova strategija praktično je kurativa. Znači, mi sada razmišljamo o tome kako ćemo rešiti ovu zadatu, trenutnu zatečenu situaciju. Znači, imamo ljude koji su iznad 60 godina, teško se zapošljavaju. Imamo mlade ljude koji još nisu završili svoje školovanje, nisu osnovale svoje porodice, a teško nalaze posao. Isto tako, imamo i onu grupu, nažalost, naših sugrađana koji su niskog obrazovanja ili su čak neobrazovani. Znači, nemaju svoju profesiju, nemaju svoju struku i oni praktično vrlo teško mogu da nađu sebi odgovarajući posao. Zbog toga je vrlo bitno da nekim budućim planovima, a ja verujem da je Ministarstvo sada u dobrim rukama, jer ministarka je radila u Institutu „Batut“, gde se stalno analiziraju podaci, stalno se prave neki projekti, stalno se gleda kako i zašto je došlo do te dotične situacije. Zbog toga je vrlo bitno da se obrazovanje planski negde koordinira i da praktično zavisi broj škola, broj mesta u tim školama od toga koje su potrebe na lokalu. Znači, da ne budu stihijski, da ne bude – eto, mi imamo tu školu, pa nećemo je zatvoriti, nego da se planira da li ima potrebe za tom strukom, da li ima možda za nešto drugo potrebe. Ovo je neka budućnost koja se već sada gradi.Vrlo je teško promeniti neki način razmišljanja, neke načine kako smo do sada pravili planove, ali ako uspemo u tome, ako se uspostavi ta saradnja između različitih ministarstava da se sagleda celina, ja verujem da ćemo moći, bez obzira što nismo bogata država, da napravimo iskorak kao što smo i u nekim situacijama u prošloj godini uspeli da napravimo to.Što to.Što se tiče lokalnih samouprava, vrlo je bitno da one što više lokalnih samouprava, što više gradova, što više opština napravi plan o zapošljavanju i da naprave svoje lokalne savete zapošljavanja i da naprave svoje akcione planove, da sagledaju sa svojim privrednicima, sa svojim subjektima, sa svojim školama, u kom pravcu treba da zajednički vode svoje lokalne samouprave.Što se tiče ovog plana predloga zakona, on zapravo unosi jedno programsko i projektno planiranje, razmišljanje u samoj instituciji zapošljavanja. Vrlo je bitno da smo svesni svi, da praktično zapošljavanje, odnosno sposobnost svakog građanina da privređuje da zaposli, praktično je ono što na neki način osigurava naš opstanak i našu budućnost.Ko će gde i šta raditi, za koje pare i da li će biti priznat, to su neki argumenti koji su vrlo bitni kod odlučivanja, da li će neki mladi čovek ostati u ovoj državi ili će otići u inostranstvo? Nažalost, to se nekad odnosi i na starije naše građane, znači i oni idu i traže možda u nekim drugim sredinama posao da bi osigurali svojim porodicama osnovno blagostanje.Da bismo došli do toga da je dovoljno broj mladih ljudi, znači, ja krećem sa početka, znači da su mladi zaposleni, to je možda najbitnija stavka i najbitniji faktor za budućnost naše države, potrebno da se izgradi među institucionalna saradnja.Kao što sam malopre navela, obrazovanje treba da prati potrebe društva, potrebe privrede, potrebe građana. Dala bih jedan praktičan primer. Mi u Vojvodini teško nalazimo u zadnje dve godine lekare koji će raditi na nivou primarne zdravstvene zaštite. Bolnice još nekako mogu da privuku svojim nekim timskim radom,

toga, moj savet bi bio da se eventualno razmisli o tome. Sa tog aspekta se utiče da li u povećanju broja primljenih studenata na Medicinski fakultet u Novom Sadu ili eventualno o otvaranju novog fakulteta u Vojvodini.Ako

da možemo zadržati nivo zdravstvene zaštite i za budućnost u Vojvodini.Isto tako, trebalo bi razmisliti o priznavanju nekih struka koje su se pojavile u poslednje vreme. To su strukovne medicinske sestre i tehničari, koji su već nekoliko godina, odnosno završavaju postupno fakultet i u Novom Sadu, Beogradu i ostalim gradovima i sredinama. Oni su edukovani kadar koji je i te kako potreban, naročito na primarnom i lokalnom nivou.Ovo je jedan veliki kapacitet, jedan veliki broj edukovanih ljudi, mladih ljudi koji su spremni da da rade na terenu.Oni bi mogli da zamene, eventualno da pomognu sredinama gde nema dovoljno lekara, to su strukovne sestre koje mogu da rade na prevenciji, mogu da rade u palijativi, nezi, mogu da rade u eventualnom edukovanju i mladih za zdrav način života, kao što su patronažne sestre.Isti taj kadar bi se mogao mnogo bolje iskoristiti u bolničkim uslovima, ali nažalost, trenutni kadrovski planovi i čak ni katalog radnih mesta, ne prepoznaje ovaj kadar. Nemojte zaboraviti da su se ti ljudi školovali, odricali se neke svoje druge budućnosti, da bi završili te fakultete. Isto tako, u centrima za socijalni rad, nema dovoljno socijalnih radnika. To je isto jedna struka koja je deficitarna, a sa druge strane, isti taj profil profesije je nekako neafirmisan, mukotrpan je to rad, a nije brendiran, nije poželjan za mlade, svakako bi puno značilo, kada bismo imali kvalitetne socijalne radnike u našim socijalnim ustanovama, jer problema ima i te kako.Brendiranje profesija je isto bitan faktor da bismo negde zakrpili neke nedostatke u našem sistemu i zapošljavanju i nalaženju posla.Nemojte zaboraviti, ne znam kako je u užoj Srbiji, ali u Vojvodini jako teško možete naći dobrog majstora, dobrog kuvara, dobrog pekara, dobrog vodoinstalatera, keramičara, mašin bravara, da ne nabrajam neke osnovne struke, koje su nepopularne među mladima, sa jedne strane, a sa druge strane one koje su dobre, idu u inostranstvo.Mislim da je to jedan potencijal i da treba od malih nogu, već za vreme osnovne škole prepoznati decu koja imaju manuelne sposobnosti i da jednostavno, ta struka, koja se dugo godina omalovažavala i samo je bilo bitno da se upiše bilo koji fakultet i neka je završio, ali posle neće imati ni posla, niti će ostvariti neki dohodak, ali je bila sramota da se neko dete upiše u neku zanatsku školu.Dualno obrazovanje je isto jedan dobar korak u tom pravcu. Nadam se da će i privreda, i prosveta, videti koristi od toga, a na kraju krajeva, i naše društvo.Što se tiče prosvete, možda bi trebalo razmišljati i povećanju kadrovskih planova za prosvetu. Prošla godina je ukazala na neke vrlo interesantne stvari koje smo mi možda i predvideli ili zaboravili. Uvek kukamo da ima malo dece.Međutim, prošle godine, nastavnici koji su morali onlajn nastavu, sa onlajn nastavom da edukuju svoje učenike, bili su izuzetno opterećeni. To je jedan problem koji će nas možda čekati i u budućnosti.Sa druge strane, isti ti nastavnici u redovnim školskim aktivnostima su preopterećeni, a takođe i đaci.Na kraju, stradaju porodice, majke prvenstveno kada to dete dođe kući, ne može samo da se pripremi za školsku nastavu, nego roditelj mora da sedi pored tog deteta.Možda bi trebalo razmišljati, praktično da se smanji broj prosvetnih radnika, bez obzira što je nažalost, broj dece manji, nego da se pruži kvalitetnija usluga u školama, odnosno da se na taj način rasterete roditelji.Nemojte zaboraviti negovateljice koje nema dovoljno, odlaze u inostranstvo. Zatim, vrlo je bitno razmišljati o zapošljavanju žena u ruralnim sredinama, da li su po po nekim lokalnim inicijativama ili u saradnji sa nekim inostranim projektima.Recimo, Sombor je napravio izuzetan projekat lavande. u praktično minimalnim zahtevnim uslovima, okućnicama u malim baštama i na taj način su te žene dobile adekvatnu obuku da budu pokretači neke svoje zanatske radinosti, imaju svoju dobru organizovanu, praktično plasiranje svog proizvoda na kraju.Lokalna inicijative su vrlo bitne i treba slušati, na kraju krajeva i centralno gde je koji problem najviše izražen i u tom pravcu da se planira budućnost.Jačanje banjskog turizma je isto jedna mogućnost da se na kraju krajeva negde afirmiše ruralna sredina. Vojvodina leži na termalnim vodama, a jako je slaba iskorišćenost tih velikih potencijala. Što se tiče banjskog turizma mislim da je to jedna vrlo profitabilna grana za budućnost. Isto je to slučaj i sa zdravstvenim turizmom.Vojvodina je praktično okružena zemljama EU, Rumunija, Mađarska, Hrvatska. Ona može da bude izuzetno interesantna baš za te državljane tih zemalja pošto smo, nažalost ili na sreću, puno jeftiniji od njih.Sve u svemu, ja se nadam da pored ovih strategija koji rešavaju trenutne probleme da će Ministarstvo imati sluha i za planove za budućnost, za proširenje, za davanje nekih,

Hvala.Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Srpski patriotski savez, Željko Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću se obratiti javnosti najviše povodom ovih izmena i dopuna Zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida.Gospođa

izmešta iz Kragujevca u Beograd gde u suštini ono i radi. Ovaj zakon se usklađuje sa sa Zakonom o muzejskoj delatnosti koju smo doneli 7. aprila, ne tako davno, pre manje od mesec dana.Kao što je poznato istorijsko obeležje našeg naroda,

jesu seobe, ali srpski narod ima još jednu stvar koja ga je obeležila i okarakterisala to su stradanja.Ta stradalništva viđena u raznim bunama, pobunama, ratovim, itd, naročito bih istakao Drugi svetski rat i naročito bih istakao genocid nad srpskim narodom koji se dogodio u zloglasnom logoru Jasenovac na teritoriji današnje NDH.Moram, prosto NDH.Moram, prosto mi savest nalaže, da podsetim na jedan događaj koji se ne tako davno dogodio ovde u Beogradu, a apelovali su i organizatori tog skupa da neko to spomene u Skupštini.Naime, 21. aprila, takođe pre manje od mesec dana, održana je u prostorijama Srpske akademija nauka i umetnosti memorijalna akademija povodom Jasenovca. Da vam kažem da su što organizatori, što učesnici bili akademici, preživeli logoraši, neki narodni poslanici, da je bila gospođa Jelena Buhač Radojičić, po kojoj je snimljen film „Dara iz Jasenovca“, da je bila jedna majka jedanaestoro dece i da je bio jedan impresivan i emotivan skup, a njihov zaključak i suštinski zahtev je onaj koji je i predsednik Skupštine gospodin Ivica Dačić na završetku jedne od prethodnih sednica i rekao da ćemo da imao u vidu da će uskoro da se donese rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije o ustaškom genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima.Osim pomenutih gostiju na ovoj svečanoj Akademiji bila je jedna, po meni vrlo važna istorijska ličnost koja je, hvala Bogu, živa i zdrava. To je gospodin Gideon Grajf, kojem nije bilo teško da doleti iz Izraela odakle je. Podsetiću vas ko ne zna da je to profesor koji predaje na univerzitetima

O njemu ne bih trošio mnogo reči, mislim da je naslov jedne njegove knjige dovoljan da ilustruje ko je i kakav je. Knjiga se zove „Jasenovac - Aušvic Balkana“.Ako mi kao narodni poslanici i ako ova institucija Narodna skupština Republike Srbije shvatamo shvatamo da ovakvu jednu rezoluciju treba, po meni, da donesemo po hitnom postupku, mislim da pred sobom imamo istorijski zadatak i da to uradimo.Pojmom genocida se bave mnogi, naravno paušalno, često. Ono što su srpska deca, romska i jevrejska, srpske žene, srpski muškarci, srpski starci i starice, doživeli u Jasenovcu ostaće zabeleženo u istoriji čovečanstva, ne samo jednog, dva ili tri naroda, nego celog sveta.Mi smo tu da tu kulturu sećanja o kojoj često pričamo održavamo, da se sećamo, naravno između ostalih na toj Svečanoj akademiji je bila prisutna i ovde prisutna gospođa Smilja Tišma, koja je takođe uveličala taj skup i ne samo zbog nje i zbog nas samih. Znate kako, bespućima mora i okeana plove brodovi, pa kada zapadnu u određene probleme šalju onaj čuveni SOS signal, na engleskom „save our souls“ ili „spasite naše duše“.Hajde da mi spasimo naše duše i duše svih stradalih i preživelih i onih koji se trude malo i da zaborave i da relativizuju šta se sve događalo u Jasenovcu u tom zloglsnom logoru, da spasimo duše i sebe samih, naravno i gospođe Tišme koja je, hvala Bogu živa, da još uvek svedoči šta se tamo događalo.Nije dovoljan jedan film, nije dovoljno mnogo toga, ovo je veliki posao koji stoji pred celim našim narodom da ne mora samo jedan profesor iz Izraela više da se bavi time, nego mnogi naši naučnici, pisci i tako dalje, kao što smo o KiM ili o Seobama imali značajne, literarne i istorijske radove, tako je red da i taj, kao što i u zakonu aktuelnom koji danas menjamo ali ne značajno i ne puno, što nije ni loše, taj 22. april kada su zatvorenici izvršili proboj u ustaškom logoru Jasenovac, obeležimo svake godine, već naredne još svečanije i još značajnije, da svaka osoba, svaki građanin države Srbije zna šta se događalo u ustaškom logoru Jasenovac.Ne sme niko da relativizuje, da minimalizuje i to bih čak proglasio određenim vrstom delikta, određenom vrstom dela ko god to pokušava. Nama žele da spočitavaju neke druge zločine kao genocide.Naravno da moramo da mislimo i na svoj ponos i dostojanstvo, ali pre svega na istinu. Ono što je istina ne može da se zamenjuje određenim drugim tezama. Svi znamo šta je Jasenovac bio, a danas postoje ljudi koji misle da su u Jasenovcu ubijani neki drugi ljudi, neke druge narodnosti.Međutim, zna se da je tamo svaki Srbin koji je završio, završio u logoru samo zato što je Srbin, ne zato što je bio drugog ideološkog opredeljenja opredeljenja u odnosu na vladajući ustaški režim, nego pod jedan, isključivo samo zato što je Srbin. To svaki građanin ove države mora da ima u svesti, isto kao što je svaki Rom završio kao Rom i kao što je svaki Jevrej završio zato što je Jevrej. Bio je i poneki Hrvat, jeste, ali on nije stradao zato što je Hrvat.E, to je obeležje genocida koje mi moramo da poštujemo i da tu kulturu sećanja i na žrtve, ali i uvažavanje preživelih, ali nas samih i cele države i celog naroda i svih građana Srbije da ispoštujemo maksimalno i da tu rezoluciju, nadam se, donesemo što pre. Hvala vam. Zahvaljujem.Reč ima zamenik predsednika poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije Snežana Paunović. Zahvaljujem, potpredsedniče Orlić.Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, građanke i građani Srbije, danas je na dnevnom redu set zakona od kojih svaki zaslužuje našu pažnju.Intenzivan rad parlamenta u ovom sazivu nam zaista omogućava da se iz sednice u sednicu bavimo ozbiljnim društvenim pitanjima i pitanjima razvoja Srbije upravo kroz stvaranje zakonskih podloga, ako tako uopšte mogu da kažem, kojima se omogućava, pre svega, brža transformacija našeg društva u moderno i pravno uređeno društvo, gde je država odgovorna prema građanima.U

je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Suština izmene ovog zakona kojim se uređuje način sprovođenja državne politike zapošljavanja pravno-tehničke je prirode i čini mi se da predstavlja i da ste to rekli, uvažena ministarka, usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije.Ova izmena se odnosi na dokument u oblasti aktivne politike zapošljavanja, a to su strategija koja će se donositi za period od šest godina i akcioni plan koji će se donositi za trogodišnje periode.O ovom predlogu zakona će svakako više govoriti moje kolege, ja bih samo istakla ulogu državne politike zapošljavanja ne samo za smanjenje stope nezaposlenosti, već i za ukupan razvoj Srbije.Zapošljavanje mladih je i razvojni cilj, ali i nekako prevencija depopulacije Srbije, koja se, nažalost, prazni po dva osnova, jedan je bela kuga, a drugi je odlazak mladih i stručnih kadrova u inostranstvo. To se mora sprečiti motivisanjem mladih da ostanu u svojoj zemlji i da dobiju šansu da rade i žive, formiraju porodice i planiraju potomstvo, što je jako važno.Bez ovog prioriteta, koji ste, čini mi se, prepoznali i koji ovaj zakon i tretira, dugoročno Srbija može ostati zaista i bez stanovništva i bez radne snage.Drugi snage.Drugi zakon o kome bih govorila jeste Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa. Izmene predstavljaju nastavak procesa digitalizacije i to u sektoru javne uprave, čija petogodišnja reforma već daje značajne rezultate. O tome ste govorili, ministarka Obradović, i negde najznačajniji plod te reforme je upravo transformacija države u servis građana, veća efikasnost rada državnih službenika, pojednostavljenje administrativnih procedura i na kraju jeftinija država.Zakonom o elektronskoj upravi olakšana je komunikacija između građana i uprave i zauvek promenjen način na koji se pružaju javne usluge građanima i privredi, jer je sada pristup javnim službama i jednostavniji i jeftiniji i, ako se ne varam, citiraću vas, rekli ste da smo blizu dana kada nećemo moći da kažemo: „fali onaj jedan papir“ i to je nekako cilj, o tome smo i u prošlom mandatu i razgovarali i radili na temu i nadali se da ćemo doći do cilja i evo nas nadomak, rekla bih.Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koji je donet 2017. godine, uvodi se i elektronski pečat. Doneli smo i Zakon o elektronskom poslovanju tako da su proširene mogućnosti pravnih lica u pogledu korišćenja prednosti koje pruža ovaj vid elektronskog poslovanja.Takođe, Vladinom Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave predviđena je elektronska razmena dokumenata overenih elektronskim pečatom shodno svim ovim činjenicama, danas raspravljamo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa, koji je neophodan, pre svega, zbog legislativnog usklađivanja primene elektronskog pečata na elektronskim dokumentima.Ovim izmenama se, pored formalnosti vezanih za sadržinu i sam izgled elektronskih pečata, tretiraju i pitanja ovlašćenja za izradu, primenu, registraciju i kontrolu pečata, što je, rekli ste u svom uvodnom izlaganju, važno i onemogućiće bilo kakav vid zloupotrebe istog.Treći istog.Treći zakon o kojem ću takođe malo govoriti je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ugovorima u železničkom saobraćaju. I ovaj propis kojim se regulišu regulišu i prava putnika i odgovornosti prevoznika u železničkom saobraćaju menja se i u delu koji se odnosi na odgovornost prevoznika u slučaju kašnjenja vozova. Time će se povećati poverenje u železnicu i reafirmisati železnički saobraćaj kao najbezbedniji i najjeftiniji vid transporta.Danas, nažalost, železnički saobraćaj nema onaj značaj, niti obim kakav je imao nekada u doba ekspanzije putovanja četrdesetih godina. Nažalost, u vremenu iza nas smo imali i malo ulaganja, odnosno bar neznačajna ulaganja. Zato većina putnika danas kao razlog izbegavanja ovog vida saobraćaja zapravo navodi velika kašnjenja vozova, predugo trajanje puta, dotrajalost infrastrukture i vagona, ali došlo je vreme velikih kapitalnih ulaganja u železnicu, od rekonstrukcije jednog broja pruga preko izgradnje brzih pruga i izgradnje beogradskog metroa i u kontekstu razvoja železničkog saobraćaja i redefinisanja njegove uloge predlažu se i ove izmene zakona, kojima se unapređuju prava putnika.Tako će u slučaju kašnjenja voza putnik moći da prekine putovanje i zatraži povraćaj punog iznosa cene vozne karte u slučaju da voz kasni duže od 60 minuta, ako sam dobro razumela predlog. ako se putnik opredeli da ipak nastavi takvo putovanje, on ostvaruje pravo na naknadu u visini dela iznosa vozne karte u zavisnosti od vremena kašnjenja voza.Putnici su i do sada mogli da naplate neku vrstu odštete, ali je malo ko to činio, pre svega jer su vozne karte bile jeftine, ne toliko skupe, ili bar putnici nisu znali da na to imaju pravo. Ali, kada budemo imali brze pruge, koje sa sobom nose izvesno i skuplje karte, očekuje se i više pritužbi građana i zahteva za povraćaj novca za svaki minut kašnjenja, ali i manja kašnjenja ili ih neće možda ni biti.Osim biti.Osim što se unapređuju prava putnika u železničkom saobraćaju, čime će se praktično dostići nivo evropskih standarda u ovoj oblasti, ovom izmenom se postiže još jedan veoma važan cilj, a to je motivacija železničkog prevoznika da posluje da podigne nivo kvaliteta svoje usluge i da unapredi pouzdanost železničkog putničkog saobraćaja.Ove odredbe će se primenjivati tek dve godine po stupanju na snagu ovog zakona, imajući u vidu da je u toku veliki broj infrastrukturnih radova na srpskim prugama, što je trenutno značajna prepreka redovitosti i pouzdanosti, pre svega, usluga železnice.Na kraju, ali ne najmanje važan, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida. Predložena rešenja se formalno mogu posmatrati kao usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o kulturi u pogledu pravno-tehničkih i organizacionih pitanja, kao što su način predlaganja i način izbora organa muzeja i premeštaj sedišta Muzeja žrtava genocida iz Kragujevca u Beograd.Međutim, za mene zaista i za svakog od nas, čini mi se, ovaj zakon nema tehnički karakter, karakter, ili ne bar samo tehnički karakter. U pitanju je materija koja se odnosi na značajno i najznačajnije istorijsko pitanje, a to su žrtve genocida počinjenog nad Srbima u Drugom svetskom ratu, zbog čega je muzej i osnovan.Muzej

i najvećem pitanju, a to je proučavanje genocida nad Srbima počinjenom u Drugom svetskom ratu i prikupljanje činjenica, podataka i dokumentacije o tom stradanju, da se sve sazna i da se apsolutno nikada ne zaboravi. Danas bismo koristili izraz negovanja kulture sećanja.Istovremeno, osnivanjem muzeja ispunjena je i obaveza iz Međunarodne konvencije UN o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida.

a potom i od Hitlerove Nacističke Nemačke i njenih okupatorskih saradnika. Teško je, ali se mora reći da zločini ustaške NDH su bili kud i kamo brutalniji od Hitlerove Nacističke Nemačke i možda je najteži momenat upravo to što smo dovedeni u situaciju da razmišljamo ko je bio manje brutalan. Zato moramo u nasleđe ostaviti deci spoznaju o tome da smo preživeli genocid.Sedište muzeja je bilo u Kragujevcu, i to je mesto odabrano te 1992. godine kao mesto svirepog nacističkog zločina, počinjenog 21. oktobra 1941. godine, kada je u jednom danu streljano

najzloglasniji i najsmrtonosniji logor koji je 1941. godine osnovala tzv. NDH. Ustaška ideologija, odnosno ustaško konačno rešenje, kako su ga zvali, značilo je Hrvatska samo Hrvatima.

Ustaše su svoje konačno rešenje započele čak šest meseci pre nacističkog konačnog rešenja, a ustaški genocid u NDH od 1941. do 1945. godine rezultirao je brutalnim ubistvom na stotine hiljade ljudi na teritoriji NDH, pre svega Srba i na desetine hiljada Jevreja i Roma i drugih manjina.U NDH u 47 ustaških logora izvršena su 84 masovna masakra, 2.643 lokalnih zločina, u 84 kraške jame bacani su živi ljudi. Poseban primer ustaškog genocida je pokolj izvršen u glinskoj crkvi kada je za jednu noć zaklano 1.030 ljudi, žena i dece,

Uglavnom ručno, noževima, maljevima, sekirama, specijalnim sečivima od kojih je najpoznatiji "srbosjek". Sve ovo svesno govorim, da ostane zapisano. Brutalni primer bestijalnosti je kasapljenje rabina Isaka Danijela Danona i Vukašina Mandrapa iz Klepaca.Ustaše su jedine u Drugom svetskom ratu imale posebne logore za decu, koja su u toku sprovođenja pročišćenja hrvatske nacije bila prva na udaru. U NDH je u toku rata na najsvirepiji način ubijeno 71.560 dece samo zato što su bili Srbi, Jevreji ili Romi. Trajno je promenjena demografska slika Srbije zahvaljujući logorima u NDH. To je bilo organizovano istrebljenje jednog naroda i govorio je moj kolega o izraelskom profesoru Gideonu Grajfu. On se bavi istraživanjem Holokausta i genocida i kazao je da je Jasenovac balkanski Aušvic, ali da je po svireposti i krvoločnosti nadmašio sve nacističke logore i ovo je ono što sam na početku rekla. Nažalost, Jasenovac je mesto koje poslužilo da istorijski može da se čak napravi i gradacija zločina i izbio je na sam vrh, postao je mera brutalnosti.Uprkos svim ovim činjenicama, danas mnogi žele da umanje srpske žrtve. Pojavljuju se revizionisti koji licitiraju brojem srpskih žrtava, brojem svih žrtava počinjenim u NDH od 1941. do 1945. godine ne bi li umanjili naše stradanje ili prekrajali istoriju ili šta god. Ja i dalje ne mogu da verujem da onaj ko ima potrebu za tom vrstom revizije zaista misli da je manji zločin ako umanji broj žrtava, čak i da je žrtva bila samo jedna, ubijena na jedan od brutalnih načina koje smo imali prilike da pročitamo i čujemo, i to je mnogo, a kamoli da se meri hiljadama i da još sada sebi dozvoljavaju luksuz da na tu temu licitiraju.Ide

Ja ću citirati jednu izjavu predsednika Narodne skupštine i predsednika moje partije iz vremena kada je bio ministar spoljnih poslova, gospodina Dačića, koji je rekao - kako to da su Srbi genocidni narod kada samo Srba ima manje u BiH, i u Hrvatskoj i na Kosovu i Metohiji. To i jeste tako.Međutim, mi imamo tu težnju, čak ne bih ja bila ja, ako se ne vratim na predstavnike tzv. prištinske vlasti, nekih privremenih institucija, koji su se drznuli da kažu da će tužiti Srbiju za genocid protiv Albanaca. Dakle, tužiće Srbiju oni koji su ubili Đorđa Martinovića, tužiće Srbiju oni koji su izmislili Račak, oni koji su Srbima vadili organe u žutoj kući, oni koji su palili, rušili i proterali 250 hiljada oni koji su sa nedvosmislenom težnjom da otmu deo naše teritorije i još da priznamo da je to, zaboga, nekako njihovo i da pri tom, otimajući deo naše teritorije, ostvare svoj veliki san o velikoj Albaniji, a tačno onako kako su svoj veliki san o nezavisnoj i etnički čistoj Hrvatskoj ostvarili nekoliko decenija kasnije neki naslednici čuvene NDH.Sve to zajedno se nažalost zloupotrebljava, optužujući pri tome Srbiju za neke težnje ka velikoj Srbiji, Srbiju koja se samo seća svojih žrtava i pokušava da skupi svu dokumentaciju i da ih konačno prebroji, upravo zbog onoga o čemu je kolega iz SPAS-a govorio, a to je da spasimo sve te duše i da spasimo svoju u ovom vremenu koje je naše i koje nas obavezuje.Da se vratim na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o muzeju žrtvama genocida. To što se sedište muzeja premešta iz Kragujevca u Beograd, koliko sam razumela, tu već postoje prostorije ove ustanove, ne vidi se iz zakona koja će to lokacija biti, ali verujemo da će ovaj muzej, kao ustanova kulture, imati istorijski važnu ulogu, a to je upravo to - prikupljanje, obrada i korišćenje podataka o srpskim i ostalim žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu. Sigurna sam da će opravdati poverenje koje mu je jednim ovakvim zakonom ukazala država.Važno je da muzej odgovorno i posvećeno se dalje bavi ovim svojim istraživanjem genocida, kako bi se sprečila revizija istorija i taj pokušaj da se potpuno umanje srpske žrtve genocida.Na kraju, ne najmanje važno, kao neko ko dolazi sa Kosova i Metohije i ko zna da je kosovski zavet naša duhovna vertikala, mi kao narod imamo još jedan zavet, a to je jasenovački zavet i razumem sve preživele logoraše koji su negde živi spomenici i svedoci najdrastičnijih oblika stradanja Srba u ustaškim logorima smrti.U tom smislu, socijalisti danas imaju na ponos, a čini mi se i na ponos svih nas, kao aktuelni saziv, našu dragu Smilju Tišmu. Dete hrvatskih logora. Dete koje je sedam godina u dva navrata odvedeno, pa vraćeno iz logora. Dete koje je sa devet godina ili deset dobilo zadatak da o svoje dve mlađe sestre i mlađem bratu brine, jer je ostalo bez roditelja.Dete koje pamti i to otimanje oca koji je, ako se ja ne varam, brao trešnje i to odvajanje od majke, koju su kasnije ubili i to stradanje koje su prošli i gladni i žedni i tu borbu iz koje su odrasla četiri čoveka, koja su završila fakultete. I evo je danas kao narodni poslanik, možda sa istorijskom ulogom, da kaže iz prvog lica jednine, ono što Srbija mora da kaže, a to je - Da, bili smo žrtve! Da, klali ste nam decu! Da, malo nas je preživelih! I da, nemojmo da zaboravimo da nam se ne bi ponovilo, jer onaj koji je jednom bio u stanju da bude ovako brutalan, neće imati problem da to bude i drugi put.Negde u duhu amaneta za sve nas, da se ovakvo zlo nikada nikome više ne ponovi, svoje izlaganje ću ipak završiti stihovima pesnikinje Ljiljane Bralović, koja kaže: „Treba li opet u našoj kući srboseci da otvore zaborav

potpredsedniče Narodne skupštine, gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, za poslaničku grupu „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, nema dileme u Danu za glasanje svih pet predloženih zakona dobiće podršku od naše poslaničke grupe.Zašto? Zato što su svih pet predloženih zakona

u interesu toga da državne institucije zahvaljujući digitalizaciji, postaju servisi građana, a ne građani kuriri državnih institucija. Zato što su zakonska rešenja u skladu sa zakonima i direktivama EU, jer strateško opredeljenje Republike Srbije jeste članstvo u EU. Srbija teži članstvu u EU radi boljitka za svoje građane, pre svega.Zatim, sve ove zakone podržaćemo iz razloga što predloženi zakoni gaje kulturu sećanja na genocid koji se dogodio nad srpskim, jevrejskim i romskim narodom, na strašne zločine koji su počinjeni tokom Drugog svetskog rata na području tadašnje NDH. Imamo prvo Imamo prvo na sećanje, imamo pravo da to obeležavamo, nemamo pravo da zaboravimo, jer sećanje je jedini način da nam se to ne ponovi.Sada ću krenuti od prvog Predloga zakona, to je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Najpre, moram da istaknem da je u prvom kvartalu 2020. godine u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja se vodi 2.248.200 radnika. To je u odnosu na prvi kvartal 2020. godine za 2,8% više, odnosno imamo više 61.366 zaposlenih. To je dokaz da Republika Srbija bez obzira na ogromne napore i borbu, koju pre svega vodi za očuvanje života i zdravlja naših ljudi, i te kako je uspešna i na ekonomskom planu, a zapošljavanje svakako, doprinosi i rastu plata i rastu penzija i izgradnji novih bolnica i izgradnji auto-puteva i železničkih pruga.Moram pruga.Moram da istaknem da je predlogom Zakona o zapošljavanju Vlada takođe, izdvojila 5,7 milijardi dinara, za mere aktivne politike zapošljavanja 18.225 lica, ali tu moram da istaknem da je obuhvaćeno i 2.185 lica osoba sa invaliditetom, upravo kao podrška da bi ova lica što pre došla do adekvatnog zaposlenja, a samim tim i poboljšali kvalitet svog života.Ono što moram da istaknem da Vlada sve ove godine, a naravno i budžetom za 2021. godinu i rebalansom predvidela je dodatnu pomoć za 33 saveza osoba sa invaliditetom i 513 lokalnih udruženja. To se naravno odnosi na programske aktivnosti.Takođe, moram da istaknem da je merama aktivne politike zapošljavanja uključeno kao posebno osetljiva grupa, uključeni su i Romi. Moram da istaknem da je zahvaljujući izmena i dopunama Zakona o obrazovanju i uvođenju sistema dualnog obrazovanja i te kako se poboljšao, i te kako je dovelo do toga da deca prilikom završetka dualnog obrazovanja mogu naći zaposlenje mnogo pre nego ranije.Kada su u pitanju Romi, ne mogu a da se ne setim kako je to Dragan Đilas u vreme vršenja svoje vlasti pomagao

Prinudno ih je raseljavao u limene kontejnere, otvoreno govoreći da ih ne raseljava radi njih, nego radi lokacije koja je iza njih ostala, a to je lokacija „Belvil“, kako bi lokacije delio i pare naravno sa svojim tajkunima.Takođe moram da istaknem da je do 2012. godine kada se radi o osobama sa invaliditetom, a predlog mera aktivne politike zapošljavanja u posebno ranjive i osetljive i podsticajne, na kraju krajeva, mere, spadaju i osobe sa invaliditetom. Đilasov pajtaš Pajtić iz Vojvodine pljačkao je decu ometenu u razvoju na taj način što je pokrao 167 miliona, gradeći, tobože, dvorac „Heterlend“. Dvorac naravno da nije izgrađen, deca ometena u razvoju su opljačkana, a iza toga ostale su samo ruševine.Ono što moram takođe da istaknem da je 2020. godina bila sem svetske zdravstvene krize, bila jedna od najvećih ekonomskih kriza, ali moram takođe da naglasim, zahvaljujući merama fiskalne konsolidacije, koje je 2014. godine započeo predsednik Aleksandar Vučić, merama koje su bile bolne i teške, ali jedino realne, mi smo stvorili realne uslove, četiri godine za redom imali smo suficit suficit u budžetu i stvorili smo uslove da u ovako teškim vremenima kao što je pitanje virusa Kovid-19, virusa smrti, pomognemo i građanima i privredi.To je Međunarodna organizacija rada, kao MMF, ali i čitav svet rekao da ekonomski paket mera koji je Vlada Republike Srbije preduzela jedan od najizdašnijih i najboljih u Evropi. Sa tim merama sačuvana su radna mesta, omogućena je likvidnost privrede, a do smanjenja siromaštva nije došlo. Znači, mi imamo jedan paradoks da bez obzira obzira što je vladala svetska ekonomska kriza, mi imamo i najbolji rezultat u ekonomiji, odnosno najmanji pad najmanji pad BDP.Kada je u pitanju zdravstveni sistem, lekari kao heroji tog zdravstvenog sistema pokazali su svu vitalnost i izdržljivost, ni jedan jedini građanin Republike Srbije koji je oboleo od korone i kome je bilo neophodno bolničko lečenje za to nije bio uskraćen, imao je krevet, lekari su imali opremu, imali su zaštitna sredstva, nije se dešavalo kao u nekim zemljama na zapadu da pacijente starije uzrasne dobi ne primaju ili da pacijenti leže po podovima.Ono što takođe moram da istaknem a što se odnosi na zapošljavanje, nikada pre nikada pre Aleksandra Vučića najbolji studenti medicinskog fakulteta nisu se zapošljavali niti je tim studentima davana bilo kakva prednost, oni su u vreme Dragana Đilasa, Jeremića, Tadića, bežali iz Srbije glavom bez obzira, jer ovde nisu mogli da nađu hleb, a danas najbolji studenti medicinskog fakulteta danas rade. U prošloj godini 9.000 radnika je primljeno u zdravstveni sistem, među njima 1.000 najboljih studenata, sa prosečnom ocenom 9 i 10.Da li su ikada ranije najbolji studenti ekonomskog fakulteta primani i zapošljavani u Narodnu banku Srbije i Ministarstvo finansija? Nikada pre, jer Dragana Đilasa, Borisa Tadića, Jeremića, mladi ljudi, posebno oni sa najboljim znanjem i umećem, nisu ni zanimali. Danas je to moguće. U Ministarstvu finansija su zaposleni mladi ekonomisti sa velikom prosečnom ocenom, a takođe i u Narodnoj banci takođe i u Narodnoj banci Srbije.Socijalna politika i socijalna zaštita jesu nadogradnja ekonomske politike. Zašto kažem nadogradnja? Bez jake ekonomije nema ni adekvatne socijalne politike odnosno adekvatne socijalne zaštite i zato ću sada pomenuti i pričati nešto o fabrikama.Samo Aleksandar Vučić je u Srbiji otvorio 230 fabrika. U njima je zaposleno preko 300 hiljada

opljačkali su sve, 400 hiljada radnika ostavili su na ulici, a to nije samo 400 hiljada radnika, to je puta tri, odnosno puta četiri, ako se broje članovi njihovih porodica. Uništili su sve, kompletnu industriju, ono što su generacije desetinama godina stvarali, oni su uništili za 12 godina vladavine. Na sreću, vrhovni sudija svih nas, a to su građani Republike Srbije, to su prepoznali i već 2012. godine poslali ih u političku prošlost.Moram da napomenem da tokom 2020. godine nijedan strani investitor nije odustao od investiranja u Srbiju. Zašto? Zato što je Srbija stabilna zemlja, zato što predsednik Republike Aleksandar Vučić zemlju vodi na temeljima mira, na temeljima bezbednosti, na temeljima sigurnosti, na temeljima ekonomskog napretka i razvoja.Moram da istaknem da u jeku najveće pandemije kovida, u novembru 2020. godine, u Inđiju je došao najveći japanski proizvođač guma, „Tojo Tajers“, koji će uložiti 382 miliona evra i zaposliti oko 600 radnika. Radnici će na godišnjem nivou proizvoditi pet do 10 miliona guma. Te gume će se izvoziti na više svetskih tržišta, na više kontinenata,

svakako da će se pojaviti i nedostatak radne snage.Takođe, moram da istaknem da je u Novom Sadu sam Aleksandar Vučić doveo sedam fabrika.Takođe, moram da istaknem da su posle Inđije japanske investicije došle i u Novi Sad. To je i te kako važno, jer se radi o japanskoj kompaniji koja će proizvoditi motore za električna vozila, ali ova fabrika je i te kako važna, ne samo sa aspekta zapošljavanja 480 ljudi, već i sa aspekta istraživanja i razvoja. Oni će pokrenuti razvojno-istraživački centar, potpisali su sporazum o saradnji sa Tehničkim fakultetom u Novom Sadu, a Tehnički fakultet iz Novog Sada naknadno će potpisati sporazum sa Univerzitetom sa Univerzitetom Kjoto, što znači da će japanski studenti moći da dolaze u Srbiju, ali i naši studenti, inženjeri, mašinski i elektroinženjeri, da i da nađu zaposlenje u ovoj firmi.Takođe, moram da istaknem da su u Novi Sad došle i švajcarske kompanije, da je južnokorejska firma došla u Smederevsku Palanku. Inače, u Smederevskoj Palanci dok je vladalo žuto tajkunsko preduzeće nije bilo ni ulične rasvete. Radi se o fabrici koja će zapošljavati oko 700 radnika radnika i imaće veliki značaj, jer će mladi ljudi ostajati i neće napuštati svoje sredine.Takođe, moram da istaknem da zahvaljujući čeličnom prijateljstvu predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića i predsednika Narodne Republike Kine Si Đipinga, Železeru Smederevo spasili smo od propasti. Ona je tavorila

Kinezi se pokazuju kao pravi i iskreni prijatelji naše zemlje.Moram da naglasim da sve mere koje je Vlada Republike Srbije a u cilju poboljšanja materijalnog statusa građana i privrede zbog pandemije koja je zahvatila čitav svet, najpre moram da istaknem da svakom građaninu u ovoj godini biće isplaćeno dva puta po 30 evra, da su ovim programom sada obuhvaćena i nezaposlena lica i da će nezaposlena lica na ovih 60 evra dobiti dodatnih takođe 60, da

ali i sva deca, dobiti finansijsku podršku od 100 evra.Penzioneri će dobiti dodatnu podršku, pored ovih 60 evra što ide svakom građaninu, što ide svakom građaninu, dobiće dodatnih 50 evra. Inače, moram da istaknem da je isplata pomoći od 30 evra upravo počela od penzionera, i to 6. maja o.g, a 7. maja su išli oni koji su najugroženiji, to su korisnici novčane socijalne pomoći, kao i oni koji se nalaze u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.Osam milijardi evra država Srbija, Vlada, predsednik Republike, dali su za podršku građanima i privredi, kako bi se sačuvalo svako radno mesto, kako bi se sačuvao svaki privredni subjekat i kako bi Srbija brzim koracima išla napred, kao pobednik, pobednik u ekonomskom rastu, pobednik u zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenoj sigurnosti, pobednik u oblasti vojske i naoružanja, pobednik u platama i penzijama svojih građana, pobednik u svim segmentima društva, kako bi se ostvario plan „Srbija 2025“, a to je da prosečna plata 2025. godine 900 evra a prosečna penzija 440 evra.Takođe, bih istakla veliku važnost i Muzeja žrtava genocida, koji je osnovan 1992. godine, znači u jednom vremenu kada su vladali sasvim drugačiji društveno-ekonomski politički odnosi, da izmene i dopune se odnose u stvari na promenu sedišta, ali moram da istaknem njegov veliki značaj, upravo radi kulture sećanja na sve stradale žrtve. Pre svega, u najvećem logoru smrti, to je u Jasenovcu, gde su stradali Srbi, Jevreji i Romi, ali i drugi antifašisti.Srbija je uvek bila slobodarska zemlja, Srbija je uvek bila na strani antifašizma, Srbija nije rekla Hitleru da, kao neke zemlje u susedstvu, Srbija je Hitleru rekla ne. Srbija je platila ogromnu cenu u svim ratovima koji su, inače bili oslobodilački, jer su naši građani branili svoje živote, branili svoj kućni prag, branili svoju državu. To svakom narodu treba da služi na čast i ponos, a nikako na sramotu.Dragan oni su o svim tim zločinima ćutali. Zašto su ćutali? Zar su i oni Srbi koji su pobijeni u Jasenovcu, zar i onih 360.000 koji su na najstrašniji način ubijeni u Donjoj Gradini?

i progovorio, naravno o logoru Jasenovac, o mučkom ubijanju, klanju našeg naroda, o „Petrovačkoj cesti“, o zaklanoj deci, o vađenim očima staraca, o nabijanju dece na bajonete, o trpanju dece u sobu tri sa tri, dece izgladnele jedne preko drugog, u kojoj su ustaški zločinci dolazili, a ona deca koja nisu bila mrtva gazili su nogama kako bi izdahnuli.To je zločin bez presedana na području NDH. Tokom Drugog svetskog Tokom Drugog svetskog rata nalazio se jedini logor za decu u okviru Nacističke Nemačke. Čak su se i nacistički generali zgražavali na bestijalnosti i na načinu mučenja i klanja koje su činili ustaški dželati nad našim narodom. Naravno, o tome su ćutali svi, niko nije progovorio i progon se desio. Kada, 1995. godine

koju je opisao Branko Ćopić iz Drugog svetskog rata ponovila se i 7. avgusta 1995. godine, kada su ustaški bombarderi bombardovali kolonu izbeglica među kojima su se nalazila ponovo deca od šest do 13 godina sa malim zavežljajima u rukama i sa drugom rukom datom majci.Sem ovog, hoću da kažem da niko pre predsednika republike nije pružio pomoć finansijsku, odnosno ova Vlada i predsednik republike, ali na njegovu inicijativu za snimanje filma „Dara iz Jasenovca“. Jednog potresnog svedočanstva o dešavanju našeg naroda, našim civilima u tom zloglasnom logoru smrti. Možda niko bolje od Gage Antonijevića nije to rekao. Nije rekao ono što se odnosi na našeg predsednika Aleksandra Vučića.Oni pre njega možda nisu mogli ili nisu smeli, Aleksandar Vučić je i mogao i smeo. Da, Aleksandar Vučić je državnik, Aleksandar Vučić je patriota, Aleksandar Vučić ne izjednačava dželate i žrtve, Aleksandar Vučić vodi politiku mira i pomirenja, ali nikako ne zaboravljajući sve one zločine koji su se desili našem narodu. O tome moraju da uče i naša deca. Zato je potpuno opravdan predlog da udžbenici srpskog jezika, udžbenici istoriji i geografije budu udžbenici u kome će naravno biti razrađivane i ove teme.Da li su se Borko Stefanović, Dragan Đilas, Tadić setili naših junaka, naših branioca Košara, a njih je bilo 108, kada su 1999. godine 78 dana

108, prosek godina 21 koji su birali između života i smrti za svoju otadžbinu. Ti junaci sa Košara izabrali su ovo drugo, izabrali su smrt za svoju otadžbinu, znajući da će na takav način otići u večnost, ali u večnost su otišli tek kada je na čelo države došao predsednik Aleksandar Vučić koji svojom politikom ne zaboravlja nijednog junaka koji je časno i pošteno branio svoju otadžbinu. A junaci sa Košara to jesu, Bulevar u Beogradu dobio je ime po junacima sa Košara.Da li su se Dragan Đilas, Borko Stefanović, Tadić setili prognanih 17. marta 2004. godine i da li je bilo ikakve reakcije? Nikakve reakcije nije bilo na taj stravični pogrom. U danu za glasanje za sve predložene zakone poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu će glasati, jer oni jesu u interesu budućnosti naše dece. Hvala. Hvala. **Vladimir Orlić** Hvala.Hvala svim ovlašćenim predstavnicima poslaničkih grupa.Na listu prijavljenih za reč prelazimo nakon pauze kada će prvi govoriti narodni poslanik Tandir.Sada određujem pauzu i vidimo se u 15.00